Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave koju su proveli odbori za zakonodavstvo, europske integracije, zdravstvo i socijalnu skrb. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi Ante Zvonimir Golem će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite, državni tajniče. Zahvaljujem, uvaženi gospodine potpredsjedniče. Uvažene dame i gospodo. Promet drogama i sprečavanje zlouporabe opojnih droga i droga riješeni su Zakonom o sprečavanju zlouporabe droga koji je donio ovaj Visoki dom, a koji je u prethodnoj raspravi kada su donošene određene izmjene i dopune i kada je i sam naziv zakona iz opojnih droga obuhvatio sve droge. Znači i one koje ne pripadaju skupini opojnih droga, koji je predvidio, usklađen je sa direktivom Europske unije u dijelu dakle i evidencije korištenja sredstava koji su dopušteni na tržištu, a u svrhu liječenja. Ono što treba reći pred vama danas se nalazi jedna izmjena i dopuna Zakona o drogama koja je daljnje usklađivanje sa direktivom a u kojoj su riješena dva bitna pitanja. Prvo pitanje je rješavanje pitanja kada se lijek koji sadrži unutar sebe supstancu, a koja je na popisu droga prenosi preko granice Republike Hrvatske, tko je taj tko će propisati odobrenje za prijenos preko granice i koliko se toga lijeka kao takvog može prenijeti. Ono što vam današnji zakonski prijedlog donosi to je da je to liječnik opće medicine koji liječi pacijenta i koji će tom pacijentu dati mogućnost, dakle i potvrdu koja će biti kreirana na temelju ovog Zakona i Pravilnika kojega donosi ministar, a u količini najviše za 30 dana boravka u inozemstvu nakon čega se može i u inozemstvu, u Europskoj uniji, u državama Europske unije nabaviti lijek za daljnje liječenje. Druga bitna kategorija je radi obrazloženja da je Zakon o sprječavanju zlouporabe droga predvidio da se kompletno evidencija o prometu drogama i lijekovima koji sadrže droge vode kroz Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, da se u slučajevima kada Ministarstvo unutarnjih poslova i policija zbog potrebe analize uzoraka šalje uzorke preko granica, da u tom slučaju nije potrebna suglasnost ministarstva već da se centralna jedinica u Ministarstvu unutarnjih poslova koja se bavi takvim poslovima svakih šest mjeseci izvještava ministarstvo o prometu droga i informacija o drogi koji su preko granice posebno u vezi analiza. Nadamo se da su ove dvije odredbe dovoljno jasne, a što se tiče usklađenosti možemo samo reći da se sa ovim izmjenama i dopunama praktički u cijelosti usklađuje sa direktivama Europske unije koje su, koje prate dakle promet i sprječavanje zlouporabe droga. Hvala. Hvala. Odbori? Zakonodavstvo? Europske integracije? Zdravstvo i socijalna skrb? Ne. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a gospođa zastupnica Nedjeljka Neda Klarić. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodo državni tajnici sa suradnicama, kolegice i kolege. Pa evo Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga iz 2001. godine doživio je izmjene 2002., treće i Ovim se Zakonom uređuje zaštita i života i zdravlja ljudi, uvjeti za uzgoj biljaka iz kojih se mogu dobiti droge kao i uvjeti za izradu, posjedovanje i promet drogama kao i tvari iz kojih se mogu dobiti droge, nadzor nad uzgojem biljaka iz kojih se mogu dobivati droge, mjere za suzbijanje zlouporabe droga, sustav prevencije ovisnosti i pomoći kako ovisnicima tako i povremenim povremenim konzumentima. Prema važećem zakonu osobe koje prelaze državnu granicu kao što smo i čuli iz uvodnog izlaganja državnoga tajnika gospodina Golema smiju imati lijek koje sadrže drogu temeljem medicinske dokumentacije u onoj količini koja je nužna za osobnu uporabu i u trajanju do najviše pet dana. Osobe na supstitucijskoj terapiji u terminalnoj fazi malignih oboljenja također temeljem medicinske dokumentacije do najviše 15 dana. I taj lijek mora prijaviti carini prilikom prelaska državne granice. Prijedlog zakona o kojem danas govorimo dopunjava postojeći na način da se u zakonodavstvo Republike Hrvatske prenese Shengenski aquis, tj. odluka izvršnog odbora iz 1994. godine o potvrdama koje su upisane u Konvencije za provedbu Shengenskog sporazuma koje reguliraju nošenje lijekova koje sadrži droge i psihotropne tvari. Prijedlog zakona uvodi obrazac koji je identičan za sve države Shengenskoga prostora, a izdaje ga ovlašteni liječnik osobi koja putuje u države Shengenskog prostora i to u količini koja je nužna za osobnu uporabu i to najviše na na 30 dana. Druga izmjena se odnosi na usklađivanje sa odlukom Vijeća iz svibnja 2001. godine koja je vezana uz reguliranje prijenosa uzoraka droge između Hrvatske i drugih država u svrhu razmjene podataka o analiziranim uzorcima. Radi toga će se u Ministarstvu unutarnjih poslova odrediti nacionalne kontaktne točke za prijenos i analizu uzoraka droge. To tijelo će svakih šest mjeseci izvješćivati Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi o obavljenim razmjenama uzoraka droge. Ovim se prijedlogom izmjena i dopuna zakona nastavlja usklađivanje domaćega zakonodavstva sa pravnom stečevinom Europske unije u poglavlju 24. – Pravda, sloboda i sigurnost, pa će svakako olakšati suradnju svih država članica Europske unije policijske suradnje i suzbijanja zlouporabe droga. Ovakav moderan pristup ugrađen u dopune Zakona u hitnoj proceduri podržava Klub zastupnika HDZ-a. Hvala vam lijepa.

Zapravo sasvim kratko, jer u ovom Zakonu nema ništa sporno. Dakle, mijenjaju se te dvije osnovne odredbe da se produžuje broj dana unutar Shengenskog režima gdje se mogu koristiti lijekovi koji u sebe sadrže nešto što ulazi u registar droga. I druga stvar, dakle ova nacionalna točka. Međutim, dakle klub SDP-a će podržati ovaj Zakon. Međutim, možda ne bi bilo loše objasniti nešto što bi moglo stvoriti zabunu. Zapravo malo je konfuzno definirano šta kada stupa na snagu. Dakle, isto tako šta u ovom periodu dok Hrvatska ne uđe u Europsku. Dakle, meni nije jasno da li, dakle odnosi isključivo i fiksno na Shengen jer ako se tako odnosi onda taj zakon u cijelosti može stupiti na snagu tek nakon što Hrvatska pristupi pristupi Europskoj uniji. Jer tamo recimo imate jedan Pravilnik kojeg treba donijeti Ministar unutarnjih poslova. On će se donijeti za šest mjeseci. Pravilnik drugi kojeg donosi ministar zdravlja on će se dakle donijeti u roku od 30 dana nakon što uđemo u Europsku uniju. Dakle, mislim da bi to trebalo definirati. Jer onda ćemo otvoriti jedan problem. Zašto? Ja mislim da registar lijekova koji u sebi sadrže droge zapravo u Hrvatskoj i u nekim europskim zemljama nije kompatibilan, da postoji određeni broj supstanci koji se u Hrvatskoj tretiraju na jedan način, a u tim zemljama na drugi način. Drugi problem i druga stvar koju bi trebalo definirati zapravo danas otvara pitanje šta je to Schengen, da li se ovaj zakon odnosi na Dansku i Francusku, dakle i one zemlje koje su najavile i koje su promijenile i ukidaju Schengen na svojim granicama, ja moram priznati da ne znam kako se to tretira na prostoru Europske unije, odnosno u Europskoj uniji, ali bi trebalo dati, trebalo bi dati odgovore na ta pitanja, odnosno da li do stupanja Hrvatske u Europsku uniju, dakle do 1.7.'13. godine, odnosno 30 dana nakon, da li u tom periodu stranci u Hrvatskoj mogu postupati po ovom zakonu kad on stupi na snagu, jer Hrvatska nije unutar Schengena još uvijek. Ja se nadam da će brzo biti. Jer jednostavno se otvaraju nekakvi prostori i nejasnoće, pa bih molio predlagatelja ako može odgovoriti na ova pitanja. Jer kao što znamo dio zakonodavstva, pogotovo kaznenog nije sukladan sa većinom zakonodavstva kaznenog Europske unije jel, kao što vam je poznato hrvatsko zakonodavstvo ne poznaje razliku između lakih i teških droga, još uvijek, recimo evo ovdje se podrazumijevaju dakle termini poput posjedovanja za vlastite uporabe droge, ali u dok se recimo u kaznenom zakonodavstvu ne priznaje ta terminologija, a u većini europskih zemalja se dakle priznaje i ta terminologija, dakle lake droge za vlastitu uporabu. Pa bi jednostavno zbog ovih nekih nedoumica i nejasnoća koje bi mogle dovesti dakle u primjeni ovog zakona, mislim da bi zapravo trebalo, dakle da se ne ponavljam pitanje koje sam istakao objasni. Hvala lijepo. Dakle klub SDP-a će podržati ovaj zakon.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodo državni tajnici. Klub HNS-a i HSU-a podržat će prijedlog koji je Vlada dostavila Hrvatskome saboru, Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, no međutim ovdje želimo podijeliti s vama i neke svoje stavove koji zabrinjavaju. Jasno je da ovaj vrlo kratak zakonski tekst zapravo smjera na nešto što se na prvi pogled čini olakšanje tehničkih rješenja prilikom izlaska ili ulaska preko državne granice, kad se govori o Republici Hrvatskoj kao dijelu buduće Europske unije od 28 članica, odnosno u konkretnom slučaju Schengenskoga prostora kojemu će Hrvatska nadamo se uskoro biti sastavni dio. međutim kao što reče kolega Lučin nismo u tome smislu posve načistu što to konkretno znači u konkretnim režimima unutar Schengenskoga prostora, odnosno kada pojedine od ovih odredbi stupaju na snagu. S druge strane ono što nas zabrinjava dvije su činjenice, prva je da je čitav niz svjetski priznatih autoriteta u borbi protiv droge nedavno objavio jedno mišljenje i preporuku pred Ujedinjenim narodima koje je na neki način šokiralo svijet, a to je poruka da čovječanstvo gubi bitku s drogom, odnosno da gubi bitku u programima suzbijanja I druga stvar koja nas zabrinjava, koja je skopčana s ovim jer se ovdje radi o zakonu koji tretira osobe koje su na supstitucijskoj, dakle uglavnom heptanonskoj i metadonskoj terapiji, je posustajanje čitavog sustava terapijskih zajednica, i na to upozoravaju ključni ljudi sustava da je sve manje i manje ljudi koji svoje probleme rješavaju unutar tih zajednica, jer zdravstveni sustav puno jednostavnije i na neki način komotnije koristi supstitucijske terapije i sve je više bivših ovisnika za koje čak ne možemo reći ni da su bivši koji svoju ovisnost o psihogenim drogama zapravo na neki način produljavaju supstitucijskom terapijom. U tome smislu željeli bismo da Vlada zauzme u tom pitanju aktivniji, odnosno proaktivniji stav, i da se priča oko izmjena Kaznenoga zakona upravo tako i shvati kao otvaranje prostora da se gro energije svih onih represivnih elemenata našega sustava usmjeri prema proizvođačima i raspačivačima, dakle preprodavačima droge, a ne prema krajnjim konzumentima, osobito kod nekih vrsta, osobito u slučajevima tzv. osobne uporabe. Ovaj zakon utoliko jest zanimljiv, jer uvodi te neke nove termine, možda će nas naviknuti tim novim terminom i da lakše kasnije razmišljamo, a i odlučujemo o promjenama u Kaznenome zakonu, tako da taj grozni problem, društveni problem koji nije samo zdravstveni, koji je svakako socijalni, koji je gospodarski, pa u konačnici i obrazovni jer mnogi od ljudi koji postaju ovisnici napuštaju sustav obrazovanja, nisu kvalificirani ili spremni da participiraju u sustavu, odnosno tržištu rada, dakle da se Vlada na čelu te hijerarhije, te piramide koja je u ovoj državi zakonom definirana i društveno pozvana da radi na suzbijanju i prevenciji zlouporabe opojnih droga, dakle da se postavi u proaktivniju poziciju. I na kraju ponovit ću još jednom, ovakav zakon kakav je predložen prihvatljiv je klubu HNS-a i HSU-a. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Pojedinačna rasprava, gospodin zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Pa ovaj zakonski prijedlog prije svega sadrži jednu humanu nit. On se usklađuje sa Schengenskim sporazumom o nošenju lijekova koji sadrže droge i psihotropne tvari, i to je pozitivno sve dok osoba posjeduje drogu u količini nužnoj za osobnu upotrebu u svrhu terapije ili liječenja uz medicinsku dokumentaciju. Nacionalna zakonodavstva u Europskoj uniji imaju širok raspon mjera u upotrebi droga. Na primjer mnoge zemlje Europe pa i svijeta toleriraju ili su dekriminalizirale posjedovanje kanabisa tj. marihuane pa i hašiša ako se koristi u medicinske svrhe. Mjere se dijele u tri kategorije. Prva je neograničena prodaja, druga ograničena prodaja i treća ograničena prodaja bez zdravstvenog nadzora i ograničena prodaja uz zdravstveni nadzor. Kod neograničena prodaje na snazi su zakoni o zaštiti potrošača kako bi se kontrolirala prodaja, a posebno prodaja novih droga i psihoaktivnih sastojaka u legalnim trgovinama ili kako to zna se prodavati u coffe shopovima. U slučaju prodaje bez zdravstvenog nadzora restrikcije se odnose na određenu dob kupca dok su i licenciranje tih trgovina koje to prodaju. Dok uz zdravstveni nadzor gdje se prodaje tada su na snazi zakoni koji reguliraju prodaju lijekova. Posljednjih godina Češka i Ujedinjeno Kraljevstvo uvele su restrikcije na prodaju lijekova protiv prehlade koji sadrže pseudoefedrin koji se koristi u izradi amfetamina. U Austriji je ograničena prodaja i … Kako ne bi dolazilo do zlouporabe medicinske dokumentacije ili moguće krivotvorine zato je potrebna vrlo uska suradnja policije i carinskih službi u borbi protiv krijumčarenja drogom. Stanje sa drogom u Hrvatskoj nije baš bajno i mislim da zvono na uzbunu već dugo zvoni. Problem droge u našem društvu Na međunarodnom planu vodi se globalni rat protiv droge i organiziranog kriminala vezanog uz drogu. U Hrvatskoj se moraju poduzimati efikasnije mjere za sprečavanje i zaustavljanje dilera i narkomana. Nažalost, mnogi ovisnici o drogi postaju žrtve raznih dilera koji uspostavljaju robovlasnički odnos i prisiljavaju takve žrtve na razna kriminalna djela. Pojedini ovisnici su spremni sve učiniti da dođu do droge pa idu do te mjere što smo mogli pratiti u javnosti da je majka ovisnica prostituirala 7-godišnju kćer samo da dođe do droge. Prema nekim nedavno objavljenim podacima u Zagrebu se godišnje potroši najmanje tona marihuane, 87 kg heroina, 47 kg kokaina, po nekoliko kilograma ecstasya i amfetamina. Ti podaci su temeljeni na 9-mjesečnom ispitivanju otpadnih voda koje dolaze do zagrebačkog centralnog uređaja za pročišćavanje. Riječ je zapravo o analizi urina stanovnika u otpadnim vodama. Takve analize uz Zagreb provode još gradovi poput Londona, Milana, Lugana itd. Jedan od problema kojemu se poklanja nedovoljno pažnje je isto tako problem zaposlenih osoba radnika koji su pod utjecajem droge na svojim radnim mjestima. Čitam jučer u jednom dnevniku, a to je u "Dnevnom listu" kako jedan riječki poslodavac proziva da mu ljudi dolaze sa Zavoda za zapošljavanje svakakvi pa i drogirani. Vjerujem da ima i toga kao što ima i poslodavaca koji pljačkaju i nemoralno iskorištavaju radnike. No, sve u svemu droga za lijek uz medicinsku dokumentaciju da, ali isto tako sam za aktivniju ulogu policije u otkrivanju dilera i narkomafije u Hrvatskoj. Hvala. Hvala lijepo gospodine zastupniče. Imamo repliku poštovanog zastupnika Jerka Rošina. Izvolite. **Rošin, Jerko Kolega Kunst jednu kratku repliku više zbog pojašnjenja nego suprotstavljanje onome što ste rekli. Naime, govorimo praktički u ovome zakonu o korištenju droga u medicinske svrhe i pravu njihovog prenašanja u okviru schengenskog prostora. Međutim, neke me stvari u tome zbunjuju u odnosu na neka iskustva osobna koja sam imao u određenim kontaktima. Nekad davno znam i ja kao pacijent sam dobivao kodein i kodaciv koji su kasnije zabranjeni zbog te upravo narkomanske komponente da tako rečem unutar lijeka i koliko je to onda to uopće pouzdano i trajno. Hoće li se mijenjati odnosi prema pojedinim lijekovima koji su u upotrebi pa će se kasnije ustanoviti da su nešto štetni. Koliko je to sa ovim zakonom ugrađeno i osigurano da ima jedno trajanje, da neće dolaziti do promjena i na takav način do nesporazuma. Jer na primjer, iskustvo sa našom kladivašicom Perkovićkom iz jednog televizijskog razgovora kojeg sam gledao i objašnjenjima kako je upala u takvu jednu situaciju je pisalo da se koristila preparatom na čijoj deklaraciji tog preparata nije pisala komponenta zbog kojeg je ona praktički ocijenjena kao osoba koja je koristila nedozvoljene preparate. Dakle, može li se dogoditi slučaj da se jednostavno ne prijavi, odnosno da na deklaraciji ne piše ono što bi trebali znati pa da na takav način prelazeći granicu uđemo u određene probleme kao što je ona eto dobila određene suspenzije itd. Jer ste tu temu istakli kao. Hvala. Hvala lijepa. Odgovor na repliku nećemo sada čuti. Idemo dalje sa raspravom. Poštovana zastupnica Bianca Matković je na redu. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Pa evo kao što ste i vi državni tajniče rekli, a evo i pred nama je ovdje prijedlog Zakona o dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga i on se prvenstveno mijenja radi usklađivanja sa EU, sa schengenskim acquisom, odlukom iz '94. o potvrdama u smislu članka 75. o nošenju lijekova koji sadrže droge i psihopatne tvari. Usklađujemo naše zakonodavstvo u ovom području sa obrascem istovjetnim kao što je i u drugim zemljama EU da nadležno tijelo, odnosno ovlašteni liječnik u domicilnoj zemlji izdaje osobi koja putuje unutar schengenskog prostora, a sadrži drogu u količini nužnoj za osobnu uporabu u trajanju od najviše 30 dana. Također, usklađujemo to s Odlukom Vijeća EU iz 2001., a vezano uz reguliranje prijenosa i razmjene uzoraka droge između Hrvatske i drugih zemalja čime se u Ministarstvu unutarnjih poslova, kao što je rekla i kolegica Klarić,

malo suhoparan, ali tema vrlo ozbiljna. Zlouporaba droga i sami smo svjesni da sami ovisnici u svom cilju dolaska do droge ne prezaju od ničega i da se ponekad upravo neki lijekovi zlouporabe. Nadam se da će se s ovim sada spriječiti da će im kontrole biti odgovarajuće da ne bi ovo bio još jedan od načina da prođu sustav i dođu do droge. Ovo je prilika da progovorim o nekim problemima i o nekim informacijama do kojih sam došla proučavajući sam problem ovisnosti, pa evo ako mi dozvolite par riječi ukratko. Prema ocjenama UN-ovog Ureda za droge i kriminal iz 2009. u svijetu je od 200 do 250 ljudi ovisno o opojnim drogama od čega je 30 milijuna baš ovisno o njima, a 250 milijuna konzumiralo neku vrstu droge. Kada govorimo o EU otprilike 13 milijuna europljana je konzumiralo kokain bar jednom u životu i to u dobi od 15 do 64 godine. U HRvatskoj imamo oko 8 tisuća registriranih ovisnika. Kada gledamo obrazovnu razinu tko to teži da dođe do droge i kome je ta droga cilj, 15% je samo završili ili uopće nije završilo osnovnu školu, 69% je SSS, 6% ima završenu višu školu i fakultet. U pravilu su to nezaposlene osobe 42% dok 31% ima redovan posao. U pravilu žive sa roditeljima, zanemarujuće zanemarujuće je nepoznato da otprilike 30% registriranih ovisnika ima djecu, znači da imaju nekoga o kome treba brinuti, da su popratne bolesti koje idu uz to Hepatitis C, B i HIV i u pravilu prosječna dob u kojoj ovisnici umiru, ide sve starije a to je od 33 do 35 godina. Recidivizam je čest kod osoba koje su imale sudskih problema, to su osobe od 51% su ponavljači u sudskim procesima. Ali ovo vam sve govorim iz razloga zato da vidite da osobe koje su ovisnici ne prezaju pa ni od zlouporabe droga niti iznošenja lijekova koji u sebi imaju supstance a mogu njima poslužiti bar u određenom tretmanu njihove ovisnosti. U Hrvatskoj što je vrlo pozitivno i tu se moram ... s kolegom Kunstom u jednom ne slažem napravljeno jako mnogo u zadnjih nekoliko godina. Godišnje se održi oko 600 različitih tribina i predavanja namijenjenih roditeljima i djelatnicima u školama u sklopu redovnih preventivnih programa. 300 posebnih programa su napravili djelatnici Službe za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti. I smatram da sustav za prevenciju i izvanbolničko liječenje u HRvatskoj je stabilan da dobro funkcionira, da se ovisnici zadržavaju na tretmanu, sve je manje posljedica neodgovarajućeg tretmana ili recidiva ali slažem se da treba raditi na tome da se napravi i više. Stoga treba podržati ovaj prijedlog zakona, treba educirati mladež, treba raditi dobre kontrole i treba dobro kontrolirati liječnike koji će izdavati dozvole upravo za prenošenje lijekova znači do 30 dana preko granica za bolesne osobe. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Zastupnik Šime Lučin ima repliku. Izvolite. **Lučin, Šime (SDP)** Hvala lijepo. Obzirom da na neki način širimo temu. Ja se slažem da su ovisnici zapravo spremni na sve ali mi ovisnike moramo početi promatrati kao bolesnike kao očajnike, a ne kao kriminalce. I to bitno determinira cijeli pristup liječenja i socijalizacije itd. Jeste, borba protiv droge je opasna i velika priča. Zašto je opasna? Pa zato jer vi već nekoliko godina evo pogotovo u Velikoj Britaniji gdje imate velike uspjehe imate izjave čelnika MUP-a i policije da treba razmišljati o tome da se droga legalizira, jer se borba protiv droge zapravo se ne može dobiti. S druge strane vi kada pogledate strukturu hrvatske priče vi imate situaciju da vam svi uspjesi policije dakle preko 60% bliže 70 nego 60% kaznenih prijava koje su podnesene od strane hrvatske policije vezane su za ovisnike, za posjedovanje droge. I jednostavno troše se kapaciteti policije, tužiteljstva i sudova na ono na što se ne bi trebali trošiti i onda se dešava borba s krupnim dilerima. Zato mi moramo napraviti u Hrvatskoj ono što je većina europskih zemalja napravila, a to je razlikovati lake od teških droga, razlikovati droge za tržište odnosno za dilanje i za vlastitu uporabu. Dok to ne napravimo mi ćemo se stalno vrtiti u krug hvatajući svoj rep i napretka ozbiljnijeg neće biti. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Odgovor na repliku ima poštovana zastupnica Bianca Matković. ovisnike promatrati kao kriminalce, nego kao bolesne osobe kojima treba pomoći i staviti ih na put izlječenja. Ali osobno smatram da na tom putu izlječenja i u toj pomoći koju mi njima pružamo metadonske zamjene znači heptanoni produljuju njihovu ovisnost i agoniju. A oni će napraviti apsolutno, nažalost ja vam govorim iz vlastitog iskustva. Mi smo imali slučaj ovisnika u obitelji pa onda najbolje znam o čemu pričam, da će oni napraviti apsolutno sve i pristati na bilo kakva liječenja da im se da zamjenska terapija. Mi ne smatramo njega kao kriminalca, ali ga smatramo kao osobu koja treba pomoć. Ali eto i u tim metodama liječenja apsolutno treba voditi računa da se ide kraćim putem, a ne duljim putem. Hvala. Hvala lijepa. Nastavljamo s raspravom. Poštovana zastupnica Ingrid Antičević Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege Naravno kao što su i moje kolege prethodnici naročito Šime Lučin koji je govorio u ime kluba SDP-a ja podržavam ovaj prijedlog zakona jer zaista je za prihvatiti nešto što je sasvim logično i što zemlje EU, a i mi ćemo sutra postati punopravna članica, traže da se zaštite od svake zlouporabe, traže čak da i bolesnici koji koriste lijekove koji imaju takve supstance da bude regulirano, da bude čak i ograničeno na 30 dana ukoliko borave u jednoj od zemalja EU. Međutim, kako se ovdje radi o konačnom prijedlogu dakle možemo reći i nešto šire, a već je ovdje i kolega Kunst dobro primijetio, da borba protiv zlouporabe droge u RH ne zadovoljava. Ono što statistike pokazuju i čime se možemo svi složiti odnosno nažalost moramo se složiti s time da je upotreba droge ekspandirala u Hrvatskoj i da mi kada već donosimo zakone kako EU zaštititi od dolaska droge odnosno ulaska droge u te zemlje da li imamo pravo, ne samo pravo nego i dužnost da zaštitimo svoju zemlju od ulaska ogromnih količina droge i to je naš najveći problem. Onako kako je postavljen naš sustav, o tome je govorio i kolega Lučin, apsolutno se pokazao neefikasnim. Pa kad se pokazao neefikasnim ja ne znam odakle takva upornost da se guraju i dalje postojeće mjere, naročito u našem kaznenom zakonodavstvu koje nisu urodile plodom, koje su natrpale, koje su dovele do distrofije čitavog kaznenopravnog sustava, od onog policijskog pa do penalnog. Jesu naši zatvori puno upravo takvih koji su žrtve narkodilera, narkobossova, koji su ostali i dalje nedodirljivi u ovakvom sustavu. Alarmantni su podaci Vrhovnog suda Republike Hrvatske i gotovo svih županijskih sudova koji se bave ovom problematikom, odnosno kažnjavanjem počinitelja zlouporabe droge. Podaci su alarmantni gdje se govori da približno 80% kaznenog sudovanja otpada na blaže oblike zlouporabe droge što znači da se naše kazneno zakonodavstvo, da će čitav naš represivni aparat koji je trom, ali koji je i skup i preskup bavi žrtvama, bavi onima kojima bi trebao prije svega pomoći, pogotovo temeljem Prekršajnog zakona, prinudnim liječenjem, prisilnim liječenjem pa tek onda i ovim drugim mjerama koje su ultima ratio svakog pravnog poretka, a to je zatvor. Koliko je Hrvatska bila uspješna u hvatanju onih koji stoje na piramidi tog sustav, koji stalno govorimo i svi smo se složili da su već postali ugledni građani, koji nikad nisu uživatelji droge i koji su zaista, možemo se složiti s ovim riječima što je kolega Kunst rekao, koji jednostavno drže u ropskom sustavu ove. I sada kad njih kažnjavate kad njih kažnjavate oni jednostavno, procedura je takva da ne bi odgovarali još za udruživanje pa bi time onda i sebi otežali svoju situaciju. Oni nikad ne odaju one niti jednu stepenicu iznad sebe, a kamoli one u vrhu piramide za koje počesto ni oni sami ne znaju jer se nalaze u dnu te kriminalne organizacije. Nikad ne otkrivaju, vrlo rijetko, tko im je prodao drogu i na taj način zatvaraju krug i jednostavno sustav neefikasan jer ne može doći i razbiti tu piramidu. Hrvatska je inače neefikasna u borbi protiv organiziranog kriminala jer nikako da prodre u te strukture. Često pohvata one zadnje. I zato sustav mora biti i pragmatičan, daleko od toga da bi bilo tko od nas ovdje pomislio da je to društveno prihvatljivo ponašanje, da je svaka i najmanja upotreba droge štetna, prije svega za tu osobu, za njegovu mikro sredinu, za njegovu obitelj, za širu zajednicu jer društvo skupo plaća liječenje takvih osoba. Prema tome, ono što hoću reći a to je da se Hrvatska konačno zamisli kako droga kad već toliko brine da ni bolesnici svoj lijek ne mogu unijeti u Europsku uniju ako nemaju potrebne dokumente tj. medicinsku dokumentaciju i ograničenu su samo na uporabu od 30 dana, da se zamisli kako tone i kilogrami droge, teških droga dolaze u Hrvatsku. Tu smo ponavljam vrlo neefikasni, a Hrvatska se mora zapitati odakle dolazi droga u Hrvatsku. Na ovakav način, kažnjavajući te koji su konzumenti, koji su postali zbog toga i bolesnici neće riješiti svoj veliki, veliki problem, a ne treba niti ponavljati tu među nama da su to uglavnom mladi, a mlade treba prije svega zaštiti, ne samo edukacijom nego i mjerama upozorenja, liječenjem, a onda tek ovakvim najstrožim sustavom. Prema tome evo apeliram da uz ovakve izmjene zakona trebala je hrvatska Vlada što je bila toliko puta i obećala da se ovdje pred nama nađu i izmjene Kaznenog zakona u kojima ćemo uskladiti onda i naše kazneno zakonodavstvo u tom segmentu, u tom poglavlju zlouporaba droga i sa zakonom Europske unije, sve kako bi bili efikasniji u ovoj pošasti modernog doba. Hvala. Hvala lijepa. Ispravak netočnog navoda ima poštovani zastupnik Stjepan Milinković. apsolutno neučinkovit i da apsolutno ne funkcionira. Ja držim to netočnim navodom zato jer sustav cijeli uključuje dakle i zdravstveni sustav, od specijaliziranih ustanova i cijeli taj sistem. Govorim vam samo jedan podatak da se po registru ovisnika broj liječenih usedmerostručio u posljednje vrijeme. Dakle zdravstveni sustav u svakom slučaju u tom dijelu, možda ovaj dio koji vi sagledavate ciljano sukladno vašoj profesiji, možda on u svakom slučaju treba naravno određene korake napraviti, ali ako usporedimo onaj dio jer tumači se onaj podatak da ovi koji se bave s tim nečasnim poslom da nekoliko milijardi eura ostvaruju profita. Onda možete u tom dijelu razumjeti kakva je teškoća onih koji se bore sa tim problemom. Ali Ali sustav u ovom dijelu zdravstvenom ja bih rekao da ipak funkcionira. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa. Imamo i jednu repliku, poštovana zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Pa kolegice Ingrid rekli ste da sustava ne funkcionira. Ja bih zapravo rekla i razgovarajući sa ljudima koji se time bave da pomalo gubimo bitku. Naime, bez kontinuirane prevencije, bez interdisciplinarnog pristupa problemu mislim da je tu ključna stvar zbog čega gubimo bitku jer ne bi rekla da nitko ništa ne radi, mislim da svatko u svom segmentu dosta radi, puno se i novaca izdvaja, ali nemamo rezultate i zato mogu reći čini Naime, opasnost je za naše područje zato što smo tranzitno područje, zemlja između proizvođača odnosno potrošača, imao povećanu ponudu, svakim danom sve veću ponudu, svakim danom sve veće veće vrste droga koje se pojavljuju na tržištu. A isto znamo podatke da granica kada se uzima,kad se počinje s eksperimentom postaje sve mlađa, mlađa naša djeca i upravo zbog toga je opasnost. I zato i kažem kolegice, bez kontinuiranog rada, bez interdisciplinarnog pristupa i pomalo stvarno gubimo bitku i zbog toga trebamo se zapitati zbog čega. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Dakle svoju raspravu sam uglavnom fokusirala na ovaj kaznenopravni aspekt i nikako ne bih rekla nit sam rekla da nitko ništa ne radi, nego ono što se i radi u ovom sustavu radi se na pogrešan način, jer ništa drugo i ne radi gotovo kazneno pravosuđe nego se bavi ovom problematikom, a efekti kakvi su. I sami suci govore, pa dajte maknite taj dobar dio od nas da bi se bavili važnim stvarima. Preko 570 kaznenih djela u našem kaznenom zakonodavstvu se nalazi što osnovnog kaznenog djela što blažih i težih oblika. I dakle, zlouporabom droga sa ovim člankom od dva, tri, od nekoliko stavaka i to onih blažih oblika bavi se naše kazneno pravosuđe. Pa hajmo se zamisliti nad tim. Pa kad će se baviti sa 570 drugih kaznenih djela ako se samo bavi u dvije trećine i više od dvije trećine samo sa tri, četiri, odnosno sa jednim kaznenim djelom, odnosno tri, četiri njegova lakša ili teža oblika. I naš penalni sustav, mi moramo to riješiti, ta mladež koja dolazi tamo po prvi put, primarni delikventi gdje su onda godinama, odnosno za čitav život na neki način obilježeni s obzirom na prekapacitiranost unatoč dobroj edukaciji tih ljudi i osoblja koje se nalazi u našem penalnom sustavu. Ne mogu im pružiti sve one odgojne, ne mogu izvršiti sve one odgojne zadaće, raditi na njihovom preodgoju jer jednostavno takvi su kapaciteti da ih jedva može bilo gdje smjestiti. I praktički ih šaljemo u škole kriminala jer nam se takvi koji su zadesni bili, slučajni u pravilu kasnije javljaju kao ponavljači, kao ponovni počinitelji i kao recidivisti. I to je nešto što nam evo, kao što taj sustav kojega smo tako ustrojili ne daje rezultate. Pa mijenjajmo ga! Neće nikome pasti kruna s glave, a pogotovo vas na to upozorava i sama struka. Hvala lijepa. Sada riječ ima poštovani zastupnik Stjepan Milinković. kolegice i kolege. Pa ja bih se suglasio sa kolegicom Matković koja je rekla da je ovo hajmo reći relativno manji zakon, ali iznimno važan jer je ovo područje i kompleksan fenomen zlouporabe droga je uistinu važan i zahtijeva pozornost i apsolutno u tom smislu. Ali mi smo u ovom Visokom domu dosta i o tom fenomenu i raspravljali u više navrata. Dakle, svake godine prilikom izvješća Vladinog ureda o suzbijanju zlouporabe droga i svaki puta, evo i ova današnja rasprava to potvrđuje čujemo uistinu statističke podatke Uistinu evo svaki taj podatak od ovog broja u svijetu 250 milijuna ali i ovo što je kolega Kunst iznosio uistinu svaki taj daje nam razloga za zabrinutost i za brigu. Ali svakako pozornost naša je usmjerena kod nas kakvo je stanje i u tom dijelu naravno tu su ključni strateški dokumenti, dakle Nacionalna strategija za suzbijanje zlouporabe droga, akcijski plan, a naravno tu je i zakonski okvir. Važan je naravno i registar koji je ustrojen osamdesetih godina prošlog stoljeća. I u tom dijelu mislim da je vrlo važno reći da ovaj Zakon iz 2001. koji je dopunjavan i mijenjan u nekoliko navrata o suzbijanju zloupotrebe droge. On regulira, dakle radi zaštite života i zdravlja ljudi suzbijanje droga, regulira dakle uvjete uzgoja biljaka iz kojeg se mogu droge .../Govornik se ne razumije./... za izradu, posjedovanje itd. itd. Nadzor naravno nad uzgojem biljaka kako mogu prenositi, kako su mogle sukladno dosadašnjem zakonu prenositi. Jer smo čuli da, dakle osobe koje su na supstitucijskoj terapiji, osobe koje su u terminalnoj fazi bolesti naravno, koje prelaze državnu granicu, na koji način smiju posjedovati lijek koji sadrži drogu. Naime, na temelju valjane medicinske dokumentacije u količini nužnoj za osobnu upotrebu u trajanju najviše pet dana. Ali isto tako da osobe koje su, dakle na supstitucijskoj terapiji ili ovi u terminalnoj fazi bilo je do sada 15 dana. To smo isto tako čuli. Međutim, u ovom procesu, dakle usklađivanja našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije mi smo uskladili brojne zakone i propise i u tom dijelu kao što smo čuli ima ove dvije izmjene. Dakle, ova prva. Ovim zakonskim prijedlogom, dakle važeći zakon dopunjuje odredbama koje se prenosi prenosi se Shengenski aquis, dakle odluke Izvršnog odbora od 22. prosinca 1994. Dakle o tim potvrdama i obrascima koji bi bili jednoznačni i koji bi ispunjavao liječnik obiteljske medicine da bi oni mogli to kvalitetno. Jer smo svjedočili se prošlih godina da su neki otišli, možda u inozemstvo pa su se snalazili na razne načine da bi se to prenosilo. I to je uistinu znalo probleme raditi, tako da ljudi kad su bolesni uistinu su to velike teškoće. dakle sa ovim se, dakle usklađuje i može se dakle na 30 dana može imati takvu terapiju u trajanju do najviše 30 dana. Druga izmjena je kao što smo čuli da se zakonski prijedlog usklađuje sa odlukom Vijeća iz 2001. Dakle, vezano uz reguliranje razmjene i prijenosa uzoraka droge između Republike Hrvatske i drugih država u svrhu razmjene podataka o analiziranim uzorcima. Dakle, određuje se jedinstvena kontaktna točka koja bi bila u Ministarstvu unutarnjih poslova, ali uz obvezu da je to Ministarstvo unutarnjih poslova dužno svakih šest mjeseci izvještavati Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. U svakom slučaju da će to, isto tako ovo područje o kojem smo govorili i s obzirom na ozbiljnost da će na neki način pomoći onima kojima je potrebito i unaprijediti. Hvala lijepa. Sada je na redu poštovana zastupnica Suzana Bilić Vardić. Izvolite. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodo državni tajnici sa suradnicom, kolegice i kolege. Pa mislim da je ovaj kratki zakon koji sadrži svega pet članaka da su ga kako u ime klubova, tako i moje prethodnice i prethodnici u svojim raspravama poprilično već pojasnili i objasnili. Stoga mi dopustite da samo kratko se osvrnem na nešto što su kolege iz SDP-a navele ovdje kao problem, pitanja koliko članaka ovoga Zakona, kada i u koje vrijeme stupaju na snagu. Ovaj kratki zakon koji ima što je ujedno i Konačni prijedlog zakona o dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga ima pet članaka u kojem se u jednome članku utvrđuje i vrijeme stupanja na snagu ovoga Zakona, odnosno njegove primjene. Pa je tim petim člankom utvrđeno da odredbe članka prvoga i trećega stupaju na snagu danom ulaska Hrvatske u punopravno članstvo u a onda nam ostaju još dva članka. To je članak drugi i članak četvrti. Znači, sad da prevedem ovo što su kolege govorile. Uvodi se obrazac, jedinstveni obrazac za sve zemlje Shengenskoga prostora po kojem će ljudi kojima je potrebno kojima su potrebni lijekovi koji sadrže droge ili druge supstance, koje su do sada mogli van, preko granice prenijeti količinu, odnosno dozu potrebnu za 5, odnosno u drugom slučaju za 15 dana, u budućnosti će, dakle poslije 1. srpnja 2013. godine moći to činiti, odnosno ta doza će biti za 30 dana i na posebnom obrascu. I onda ova kaznena odredba također sadržana u članku 3. da će osoba koja ne bude na propisanome obrascu i uz potrebnu liječničku dokumentaciju biti kažnjena sa iznosom od tisuću do 10 tisuća kuna, to je odredba članka 3. koji također stupa na snagu 2013. godine. Znači ono što bi, pa i ja isto postavljam državnome tajniku pitanje je li ono što sada prihvaćanjem, odnosno usvajanjem ovih, ovog prijedloga Zakona o dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, ono što se sada, što će se odmah poslije toga promijeniti je utvrđivanje kontaktne točke koja se ovim prijedlogom smješta u Ministarstvo unutarnjih poslova i koje je onda dužno dva puta godišnje, ili svakih 6 mjeseci kako je ovdje eksplicitno u članku obavješćivati, odnosno izvještavati Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. I još jedno pitanje, zašto u članku 4. stavku 2. dajemo vrijeme, ako ovo stupa odmah, zašto dajemo vrijeme od 6 mjeseci ministru unutarnjih poslova da donese pravilnik u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu,

i odmah se odgovori na ovo što su neki prethodnici prije postavljali pitanja, podržat ću izmjene, odnosno dopune Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, jer one ne zahtijevaju nikakva dodatna sredstva iz državnoga proračuna, one znače daljnje usklađivanje hrvatskoga zakonodavstva sa pravnom stečevinom Europske unije, i na kraju kad postanemo punopravnom članicom Europske unije donijet će i određene dobrobiti onima koji moraju prilikom prelaska granice nositi sa sobom lijekove koji sadrže droge i neke druge supstance koje se moraju prijaviti. Hvala lijepa. **Mimica, Neven (SDP)** Zahvaljujem. I sad slijedi pojedinačna rasprava poštovanog zastupnika Ivana Bagarića. Izvolite. Samo, ispričavam se za propust, bila je replika zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolegice u pravu ste, rekli ste što kratki članci, ali po meni su vrlo bitni. Naime govore o supstitucijskoj terapiji koja na ovaj način može se zapravo spriječiti, radi se o sprječavanju zloupotrebe supstitucijske terapije. Mi znamo da dio droge takve završi na ulici u tzv. ilegalnoj prodaji, i to postaje siva brojka, zapravo ja bih rekla crna brojka jer sigurno takvih, na taj način se zapravo sprječava dolazak u sustav liječenja. Mi znamo da je u većini europskih zemalja u liječenju praksa takva da ta supstitucijska terapija bude kratka, a onda nakon toga slijedi dugoročna psihoterapija, međutim kod nas se zapravo provodi tzv. održavanje. isto tako znamo da od prvog eksperimentiranja, do odlaska na liječenje prolazi nedopustivih otprilike 10 godina, a uspješno liječenje zapravo upravo proporcionalno sa vremenom kad je započeto sa intervencijama. Međutim na ovaj način u biti, što je dobro što sprječava ilegala, jer upravo ilegala, odnosno to crno i sivo tržište sprječava odlazak na liječenje. Hvala. Hvala lijepa. I odgovor na ovu repliku, poštovana zastupnica Suzana Bilić Vardić. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Kolegice Bonačić ja se slažem s vama kad govorite o problemu gdje završi sve supstitucijska terapija, ali da se vratimo na odredbe ovoga zakona i do sada se supstitucijska terapija mogla prenijeti preko granice, dakle kad izlazimo izvan države u dozi potrebnoj za osobnu uporabu za 15 dana. Pristupanjem Hrvatske u Europsku uniju ta doza se povećava na 30 dana, i zbog toga i hvalim ovo da će i građani Republike Hrvatske, pa makar koristili, makar morali koristiti supstitucijsku terapiju a kad se radi o ovisnicima će biti u poboljšanom, u boljem položaju nego što su do sada, a naročito kada se radi o bolesnicima koji po ovome važećem zakonu mogu dozu lijekova nositi samo za 5 dana, što im sigurno može stvarati određene probleme. Hvala lijepa. Evo sad uz ponovnu ispriku sada stvarno riječ ima zastupnik Ivan Bagarić. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče. Moja potpora

kojih se dakako tiče zakona o kojem smo također govorili, a osvrnut ću se dakako na neke rasprave mojih kolegica iz SDP-a. Ja sam proveo djetinjstvo u mom malom dragom Tomislavgradu, i dok sam tamo bio gotovo da nisam nikada sreo nekoga tko je uzimao drogu. Ja mislim da se govorilo o jednom čovjeku koji je ne znam bio negdje ne znam gdje pa se vratio, pa on nešto se drogira, ne drogira, ali on je više onako bio jedna misteriozna pojava. Znači li to da je tamo sustav dobro funkcionirao zaštite? Sad već postaje u mom Tomislavgradu problem droga. Što to znači? Znači li to da je to tamo loš sustav prevencije i zaštite, i nošenja sa problemom droge? Dakle hoću kazati ako polazimo od pretpostavke da gotovo 250 milijuna godišnje ljudi u svijetu uživa drogu, ali da od njih gotovo 50 milijuna su ne znam ovisnici, onda nikako Hrvatska niti je otok, niti može biti, niti granice zatvoriti možemo, niti možemo promijeniti mentalne sklopove narko mafije i snage koju ona ima. ona ima. Što nam ostaje? Nije valjda da nam ostaje uvjerenje kako možemo ostvariti ne znam ni ja droga free country ili kako ne znam što. razumije./… ono što i sada činimo, ostaje nam sustav koji je za razliku od vaših ocjena koji smo ovdje čuli, po mom mišljenju, po mom uvjerenju učinkovit i koji održava jednu stabilnost kad je u pitanju i prevencija i liječenje i sve ono što ide uz ovu opaku, općenito sve što nosi droga kao takva. Što nam još ostaje? Pa ostaje nam odgoj, ostaje nam obitelj, ostaje nam škola, ostaje nam crkva, ostaje nam lokalna zajednica i na tome svemu treba raditi. I treba raditi na svakom koraku i treba raditi puno koraka i zajedno. I nikako nam neće pomoći nit nam pomaže to da se mi i o ovom pitanju, kad je u pitanju, ne znam ni ja, rasprava o drogi, na taj način dijelimo. Dok netko iz SDP-a govori na način da ništa ne funkcionira. Dakle, ne da ništa ali otprilike sustav ne funkcionira, sustav je zakazao. Dakle, imamo potrebu stalno naglasiti kako nešto ne funkcionira jer kao kad smo u opoziciji onda nemamo odgovornost prema tome nečemu što ne funkcionira. A mi po istoj logici vjerojatno onda na taj način odgovaramo otprilike, evo otprilike možda ovako kao što ja govorim, ali ja mislim da je to puno realnije. Dakle, nama je se nositi s tim problemom. je nam se s problemom prve cigarete, nosit nam je se s problemom prve marihuane, dakle ne uzeti je, nikada je ne uzeti ako je moguće. I naprosto razviti jednu politiku, ponavljam, od obitelji, škole i na svakom koraku da naše dijete nikada ne dođe u kontakt sa prvom cigaretom ni sa prvom marihuanom. U tom kontekstu to i jest naš stav. Ne postoje lake i teške droge nego postoje droge jer podjela na taj način na određeni način kao da opravdava i kao da na određeni način pomalo olakšava ulaz u taj sustav nažalost tog začaranog crnog kruga. I na koncu, konstatacija kako ovisnost nije kriminal. Pa nije točno i nije nužno da to nije kriminal. Zašto? Zato što ovisnost dovodi u kriminal, nažalost. Dakle, osoba koja bude zarobljena ovisnošću snagom ovisnosti da li bi dosegla ono što želi? Evo čuli smo ovdje što je izgovorio kolega Kunst, što su ljudi sve u stanju učiniti nažalost da bi to postigli. Prema tome oni mogu biti ovisnik koliko god hoćete, ali čine i kriminal. Prema tome nama je njima pomoći apsolutno, liječiti ih, ne znam, poštivat takve osobe, učiniti sve što se može da im se pomogne, ali prije svega cijeloj državi je i svima nama da izgradimo sustav koji će, ne znam, koliko god može više prevenirati sve ono što ide uz ovu opaku opaku činjenicu, a to je da nikako ne možemo zapravo spriječiti utjecaj droge kao zla koje dolazi izvan Hrvatske, ulazi u Hrvatsku, nalazi u njoj ne znam ni ja svoje emisare i postaje problem dakako Hrvatske kao i cijelog svijeta. Još jedanput moja potpora ovom prijedlogu zakona, moja potpora svim onim ljudima koji se bore i nose između ostaloga ja tvrdim uspješno koliko može biti uspješno u ovim okolnostima u RH sa drogom. Hvala lijepo. Tri puta je podignuta žuta pločica za repliku. Najprije zastupnik Šime Lučin, izvolite. **Lučin, Šime (SDP)** Pa moram priznati da sam iznenađen tvrdnjom da ovisnost može biti kriminal. Mislim može, isto kao što onaj tko nije ovisan može napraviti kriminalno djelo, tako i ovaj ovisnik može napraviti, nažalost radi ga češće jer mu treba droga. Mislim tom logikom bi mogli ustvrditi da negdje u light varijanti 300 tisuća ljudi u Hrvatskoj koji imaju problema s alkoholom da su kriminalci. Vidite, ma mislim zapravo kao i tvrdnja da nema lakih i teških droga. Mislim, ako pogledate danas struku u Hrvatskoj, nemojte ići izvan Hrvatske, pogledajte što kažu liječnici koji se bave drogom. Pogledajte što kažu policajci kriminalisti koji se bave drogom. Pogledajte što kažu državni odvjetnici koji se bave drogom. Svi zapravo i u svojim izvješćima i kad imaju priliku nešto javno reći oni govore o tome da trebamo napraviti tu distinkciju između lakih i teških droga. Kolega Bagarić vi kao liječnik trebate znati da i svaka droga ne stvara ovisnost. Pogotovo svaka droga ne stvara fizičku ovisnost. A postoje neke droge, recimo zanimljivo koji je '60-ih i '70-ih bilo na tržištu kojih danas nema na tržištu jer jednostavno ne stvaraju ovisnost. Prema tome mislim da bi trebali poslušati struku. Ja neću sad uzeti ovaj novi primjer, najdrastičniji, a to je Kazneni zakon gdje je okupljena eminentna ono struka pravna itd. koja u svom prijedlogu Kaznenog zakona, barem ono što smo u nacrtu imali vidjeti, zapravo predlaže da to ide u pravcu dekriminalizacije kad je riječ o lakim drogama. E, međutim kod nas je problem politika, politika koja neće da posluša struku. Tako ako idete u Rim recimo, hoćemo biti dio EU, i ako držite i posadite stabljiku ili dvije kanabisa na svom balkonu nećete završiti u zatvoru. U Hrvatskoj ako vas uhvate s jednom stabljikom kanabisa završit ćete, moguće da završite i 3 godine do zatvora. Prema tome mislim da moramo biti do kraja jasni i iskreni kad govorimo o ovoj temi. Hvala. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ivan Bagarić. Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče. Ja mislim da je sasvim suvišno objašnjavati što sam htio kazati i što sam kazao kad sam kazao da ovisnost može odvesti u kriminal. Prema tome to sad pojašnjavat više stvarno bi bilo besmisleno, mislim i ponižavajuće. Što dakle da ja ne mogu shvatiti da ovisnost po sebi nije kriminal? Ja sam kazao da ovisnost, odnosno ovisnik može doći u poziciju češće i lakše da ostvari, da postigne, da učini neki kriminal itd., što je nedvojbeno, što je nedvojbena istina pa vi govorite što god hoćete. Druga stvar, kažete da svaka droga ne stvara ovisnost. Ali, svaka droga otvara vrata onoj koja može proizvesti tu ovisnost. Prema tome ona osoba koja nikad nije zapalila prvu cigaretu u životu najvjerojatnije neće biti izložena ni marihuani. Ja sam imao tu sreću. Dakle, ne znam što će se dogoditi sa mnom u životu, ali evo ja se nadam da neću nikada zapaliti nijednu cigaretu, a vjerujem niti ništa više od toga. Tako isto mislim da bi trebalo zaštiti svako dijete u tom kontekstu. I mislim da nas treba zaštiti i od ovakvih mudrih upadica u žutom. I konačno, ne zanima me toliko hoće li nekoga uhvatiti ili neće sa ne znam opojnom ili neopojnom ili sa ovoliko ili onoliko grama nego me zanima što možemo učiniti da što manji broj ljudi doista uđe uopće i dođe u situaciju da uopće posegne za tom drogom. Mislim da treba stvar postavljat tako i tako pristupati problemu. Hvala Hvala lijepa. Sljedeća replika, poštovani zastupnik Rajko Ostojić. Izvolite. **Ostojić, Rajko (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Nažalost, sustav ne funkcionira, preventiva ne funkcionira to je poanta. Pustimo sad pravni sistem, kolega Bagarić je u pravu, ne možemo zatvoriti granice, ne možemo zatvoriti ovisnike, ne možemo zatvoriti dilere, ali možemo raditi javno zdravstvene akcije. Ali nositelji zdravstvene vlasti za jedan ili dva mandata nisu pobornici javno zdravstvenih akcija. Oni nisu pobornici osnovne teze "Bolje je spriječiti nego liječiti". Ne govori se o navikama, ne govori se kolega Bagarić o zdravstvenom odgoju, kolega gradonačelniče Vrgorca o njegovom gradu on je bio nastavnik, ne govori se više o tome što su štetne navike, ne govori se više o tome što znači droga, što znači alkohol, što reko Šime 280 tisuća građana prekomjerno konzumira alkohol, a daljnjih 120 tisuća svakodnevno konzumira alkohol. Dakle, to je cifra od 400 tisuća građana. dok su obnašatelji izvršne vlasti pobornici "Bolje liječiti nego spriječiti" imat ćemo eksploziju konzumenta droge, cigarete i alkohola. I zato sustav ne funkcionira i zato što je rekao ŠIme politika se miješa u struku. I zato smo danas Šime ja sam zakasnio na Odboru za znanost povukli zakone o znanosti, povukli smo napokon, jer struka je govorila nemojmo, nemojmo, nemojmo. Prema tome, dok ne uđemo u preventivu, dok postoje propagandne promidžbene poruke tipa Jedno pivo je zakon o dok to ministar Fuchs i ova vlast i ministar zdravstva dopušta onda se ne čudimo javno zdravstvenim pokazateljima. Zašto živimo godinu dana bolesniji nego građani EU, zašto smo broj 1 umrlih kod građana ispod 70 godina? Zato što zadnjih 8 godina nema niti jedne javno zdravstvene akcije koja ukazuje na štetnost konzumiranja alkohola i droge. I zato kolega Bagarić sustav ne funkcionira. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Bagarić. Zahvaljujem se. Nemojte me uvjeravati kako ste htjeli kazati da sustav kao što je škola naravno zdravlja kao što je Hrvatski zavod za javno zdravstvo, samo malo, kao što su županijska razina ne funkcionira. Dakle, nemojte me to uvjeravati, nemojte da oni to gore čuju, reći će čudi me se da vi to govorite. Ako oni funkcioniraju, samo malo, a funkcioniranju čemu uplitati ne znam ni ja nositelje kako vi kažete ovdje vlasti, naše ministarstvo kao da su oni zapreka tog funkcioniranja. Pa samo malo, ajmo se sjetiti koje su sve aktivnosti provedene u vaše vrijeme i koje ste vi pokrenuli kad je u pitanju prevencija. Dakle, prevencija na državnoj razini prevencija koju je doista ovo ministarstvo potaklo kao takvo. Prema tome, ja razumijem da je ovo izborna godina, ja uopće dvojim da ljudi imaju pravo ne znam ni ja misliti kako misle i osobito predentirati na određene pozicije i to je dopustivo, ali doista ne stoji da je ovo ministarstvo odnosno ljudi iz ovog ministarstva zapreka upravo preventivnim pregledima kao takvim i općenito ne znam poboljšanju zdravstvenog sustava kao takvoga. To i vi znate kao i ja. Nismo povukli one zakone što ste kazali, nego se samo ostavilo dalje da se o njima razgovara i raspravlja i da svi ljudi vide o čemu se radi i da daju svi svoje prijedloge. Hvala lijepo. Hvala lijepa. I treća replika poštovani zastupnik Goran Heffer. dakle ovoga roka od 30 dana, a vi spomenuste Tomislavgrad dakle ipak jedno pogranično područje. I ja dolazim iz pograničnog područja i činjenica je da u pograničnim područjima imamo više takvih slučajeva. Ja bih ovdje postavio ovdje nešto drugo kao pitanje, pitanje informiranje građana govorim o našim građanima koji su u prijelasku granice o tome da se određeni lijekovi koji u sebi sadrže takve aktivne sastojke koji spadaju u kategoriju droga ne bi smjeli prenositi bez liječničke dokumentacije. Reći ću o čemu se radi. Naime, sticajem okolnosti sredinom prošlog mjeseca bio je jedan novinski članak da je na području Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije učestao broj starijih građana koji vrlo često nisu svjesni da noseći svoje Normabele, Diazepame i ne znam kako se sve zovu tablete da krše zakone, da mogu biti kažnjeni do 10 tisuća kuna. Dakle u tom segmentu i informiranju građana je potrebno dodatno poduzeti nešto. Da li kada liječnici propisuju takve lijekove pogotovo starijim građanima da ih upozore da u slučaju prelaze granicu, idu u posjetu, idu u šoping ili bilo što, trebaju imati medicinsku dokumentaciju i trebaju prijaviti i količinu i vrstu lijeka. Dakle to je još jedan segment u skladu sa ovim zakonom. Dakle i u ovim segmentima provedbe zakona treba ipak imati na umu određene stvari i tu isto neke stvari doraditi. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Evo sada i posljednja pojedinačna rasprava o ovoj točci dnevnog reda. Poštovani zastupnik RAjko Ostojić. Izvolite. **Ostojić, Rajko (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospođe i gospodo iz izvršne vlasti, kolegice i kolege zastupnici. Dakle, definitivno nažalost sve više i više je naših građana osiguranika koji trebaju iz niza razloga medikamentoznu terapiju koja dijelom u sebi sadrže opijate odnosno opijodne sastojke. sastojke. Iz tog razloga kao što je Goran Heffer rekao vrlo je važno upozoriti ih i naglasiti da lijekove koje uzimaju, a obzirom da da im je to potrebno, kada prelaze granicu, a nerijektko prelaze granicu bila to Posavina bila to Hercegovina ili pak Zapadna Europa moraju ponijeti ne samo medicinsku dokumentaciju nego moraju prijaviti tu terapiju. No ja ću se vratiti na javno zdravstvene akcije i na činjenicu što su rekli svi naši saborski zastupnici da je došlo do eksplozije između ostaloga i konzumenta droga. Prema tome, ne znam tko je nadležan ustvari znam tko je nadležan Ministarstvo obrazovanja i znanosti zajedno sa Ministarstvom zdravstva, ne samo za preventivne akcije nego za edukaciju, edukaciju, edukaciju. 280 tisuća građana Hrvatske zadovoljavaju kriterije da su alkoholičari, a 120 tisuća njih prekomjerno pije što znači 400 tisuća građana. svako 4. dijete u 8. razredu osnovne škole ima prekomjernu tjelesnu težinu zbog toga što nema javnozdravstvenih akcija, zbog toga što nema edukacija. Nažalost broj konzumenata teških droga je sve veći i veći ponovno iz razloga što nema edukacije niti u srednjim školama, gimnazijama i osnovnim školama. barem da za ova 2, 3 mjeseca se pokuša napraviti neka tematska sjednica o važnosti edukacije naših učenika o štetnim navikama. Dakle, konzumiranje alkohola, droga i pušenja. Sve ovo što su svi kolege rekli i sa pravnog i medicinskog stajališta je dovelo do činjenice da su po javnozdravstvenim pokazateljima građani Hrvatske prema Hrvatske prema EU 15 i EU 12, da žive točno godinu dana dulje bolesni, da su po broju smrtnosti od karcinoma drugi i odmah iza Mađarske i da je prosječna životna dob primjerice primjerice pacijenata koji imaju cirozu jetre uzrokovana alkoholom točno 50 godina kad bi čovjek trebao biti u naponu snagu. Dakle još jednom, zbog nepostojanja edukacije u osnovnim školama i srednjim školama i zbog nepostojanja javnozdravstvenih akcija danas smo svjedoci ovako velikog broja naših građana koji su konzumenti droge. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Hvala lijepa. I sada će još u ime predlagatelja završnu riječ uzeti poštovani državni tajnik doktor Golem. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo. Evo ja se zahvaljujem na današnjoj raspravi za koju dala je sad priliku da odgovorim na neka pitanja koja su bila postavljena tijekom današnje rasprave i da pojasnim neke činjenice. Naime, ja mislim da je ovo već šesta godina za redom kako se u ovom Visokom domu donosi i podnosi izvješće o provedbi Strategije o borbi protiv ovisnosti i zlouporabe droga, kao i izvješće o provođenju Akcijskog plana. Vjerujem da taj obiman materijal koji je svake godine pred vama sigurno vam ne omogućava da pratite taj materijal jer se iz današnje rasprave da iščitati i nekoliko stvari koje mislim da demantirane su tim izvješćima i bit će demantirane opet ovim izvješćima. Porast broja ovisnika u Republici Hrvatskoj definitivno postoji, kao što je to u Europskoj uniji, kao što je to na kraju krajeva i u svijetu i kako je uvaženi zastupnik rekao točno je da su već u svijetu rekli da postoji tendencija da se gubi bitka protiv droga. Vjerojatno nadam se da se ne smatra da je ova Vlada ili HDZ kriv za to što se u svijetu gubi bitka, kao što se stalno želi reći da sve što ne valja u društvu je došlo sa strane ove Vlade ili HDZ-a, ali se treba reći da u Hrvatskoj se bitka ne gubi niti na takav način kako se želi to prikazati. Ona bitka koja se stalno vojeva, vojeva se bitka sa novim prekursorima, sa novim drogama, sintetskim drogama, vodi se bitka sa onim potpuno modernim sustavom gdje se sustav borbe protiv droge strašno brzo mora prilagodit i on se prilagođava kao što je to trgovina drogom putem interneta i mnoge druge aktivnosti. Ja ću vam reći, evo svako određeno vrijeme u medijima se javno objavi, uskoro ćete čuti, ja ne želim biti taj koji će iznijeti u javnost kad će se to dogodit, dogodit će se u sljedećih sedam dana, ali da se isto tako smanje ogromne količine droge koja je zaplijenjena velikim akcijama tako da tvrdnje da se isključivo bavimo jadnom mladeži koja eto slučajno je malo zabludila, a mi odmah kazneno gonimo, a da veliki dileri, krijumčari i svi ostali prolaze mirno apsolutno ne stoji. Činjenice su takve, a hvala Bogu već se može puno toga. Ono što je bitno za reći je sljedeće, odgovor. Registar lijekova u Republici Hrvatskoj se vodi prema ATK klasifikaciji, međunarodnoj klasifikaciji koja je ujedno i u svim drugim europskim državama i reći da registri ne odgovaraju, da jedan drugome ne pašu apsolutno je netočno. Što se tiče Schengenske granice ja upozoravam da možda je pravno takav izričaj u zakonu, međutim ono što treba reći je da tko god je sada putovao državama Europske unije zna da ne postoji carina između Italije i Francuske, Švicarske postoji samo u prolaznom dijelu iako nije znači članica Schengenskom sporazuma, nije članica Europske unije itd. Tako da ovo što mi danas donosimo je usklađivanje zakona i propisa na način kada će i Schengenska granica biti između nas i Crne Gore, između nas i Bosne i Hercegovine, a u manjem dijelu ono kako će se odnositi jer i postojeće propise mi imamo, kako se prenose lijekovi kao što je naveo uvaženi zastupnik da su se neki začudili da ne mogu prenosit baš lijekove tek tako preko granica niti danas. Što se tiče interdisciplinarnog pristupa, on postoji, on postoji apsolutno, na kraju krajeva zato je i to je bio glavni cilj stvaranja Ureda za borbu protiv droge koji je objedinio aktivnosti svih resorima jednom ono što bi rekli interdisciplinarnom pristupu. Međutim, zahvalio bih posebno danas ovdje zastupniku uvaženom koji je naveo problem s kojim se suočavaju terapijske zajednice zato što svaki put kada se o terapijskim zajednicama počne tumačit onda se počne sa druge strane pričati o velikoj prednosti supstituirajuće terapije, zanemarujući činjenicu da supstituirajuća terapija bi trebala biti samo jedan prijelazni period i da možemo slobodno reći ovisnicima, bolesnicima kojima se daje supstituirajuća terapija to bi trebalo biti samo onaj dio dok ne uđu u stvarni postupak liječenja i izlječenja jer supstituirajuća terapija niti daje liječenje niti daje izlječenje. Danas su već pokrenute određene aktivnosti da se u okviru ureda i u okviru dogovora sa svima koji sudjeluju u postupcima pomoći ovisnicima da se napravi jedan protokol na koji način se pristupa, koji su to rokovi i kako dobiti da se ne mijenja ono što je postao trend, a to je supstituirajuća terapija u zamjenu za ulazak u terapijsku zajednicu. Ta inicijativa je pokrenuta, već se rade određeni prijedlozi kakvi bi to protokoli bili i da će onda oni dati svoj doprinos. Ono što treba reći je da svaki puta kad podnosim izvješće u ime Vlade Republike Hrvatske svaki puta sam posebno navodio i molio da se stalno suzdržavamo rasprava u smjerovima dokazivanja da je nešto slabija opasnost, nešto jača opasnost. Ovisnost je ovisnost i nema droge koja ne izaziva ovisnost. Ja mislim da je to bila omaška i olakotno rečeno u žaru borbe, a da ustvari upravo definicija droge je stvaranje ovisnosti. Prema tome, svaka droga stvara ovisnost. Do koje mjere, koje vrste, ali ta ovisnost može prelaziti iz jedne u drugu i to su već poznate činjenice. O tome ne bi trebalo razgovarati, trebalo bi razgovarati o tome vidjeti kako tu pomoći. Naši sudovi i naše državno odvjetništvo i općinsko državno odvjetništvo i županijsko odvjetništvo i Policija ima svoj pristup i protokol i nije točno da kad se nekoga uhvati sa jednim jointom da je odmah kazneno i da su nama puni zatvori maloljetnika koji su uhvaćeni ili mlađih punoljetnika sa jointom. Ono što se kaže taj pristup koji se njima, znači od toga da se ide i na različite programe za te koji se nazovimo to tako, za kojima svi ovdje plačemo, jedanputa ulove pa eto ući će nam u kaznenu evidenciju, prije ulaska u kaznenu evidenciju itekako prođu određeni postupak kada se pruži šansa da ne ulaze u kaznenu evidenciju. Ali neodgovorno tumačiti o nekakvim lakim i teškim drogama, možda bi trebalo napisati lake, srednje teške i teške ili napravit više kategorija pa prema tome vršit kažnjavanje je izrazito neodgovorno prema mladim ljudima, jer oni koji danas slušaju ovu raspravu u Saboru opet će doći u zabludu. Gledajte jedni su za, drugi su protiv, znači vrlo vjerojatno ma nije to nešto tako ozbiljno, mi možemo ići i to je onda jedna jako loša preventivna javnozdravstvena akcija. Da javnozdravstvene akcije ima, pozivam evo, žao mi je da nisu neki bili upoznati s time, mi imamo čak i tjedan borbe protiv ovisnosti kada smo u javnosti i prikazivali sve vrste akcija, od onih preventivnih pa i do onih dakle što je bilo na Cvjetnom trgu demonstracija policije na koji način se otkriva i prenosi droga, tako da malo je možda veća zainteresiranost u tom području sigurno da bi vam pokazala da se u Republici Hrvatskoj itekako vodi i ozbiljna i koordinirana i jaka bitka upravo za sprječavanje dostupa droge za s druge strane pokušaj sprječavanja da mladi u to ne ulaze. Rasprave da je nešto lako, nešto teško, da bi nešto trebalo biti za prekršajno možda je paralelno možda ću sad otići izvan konteksta. Ali možda je stvarno paralelno da kažemo da ne bi ni mlađi punoljetnik trebao ni za eto ubojstvo odgovarati. Pa to je prvi put. Ako je lakše ubojstvo jer imamo kategorizaciju što da odgovara kazneno. Nemojmo se zanositi tim dijelom. Nemojmo stvarati akcije kad se išlo vani sa mladima dokazivati ja jesam zapalio drogu, ja nisam pa ćemo podržavati. Idemo se svi zajedno okrenuti borbi protiv droge u ovom sustavu, jer Hrvatska se dobro nosi, da se ne nosi na ovaj način sigurno je da bi situacija bila puno gora. Kao što je spomenula zastupnica na balkanskoj smo ruti i uvijek ćemo biti. Shengenska granica će biti granica Hrvatske za Europsku uniju. Sigurno da će bit izazov. Imamo prekrasnu plavu morsku granicu koja nosi svoje pozitivne i svoje negativne strane. Iz cijelog tog razloga jasno je da će policija imati pune ruke i jasno je da će u javnosti uvijek više odzvanjati kada policija ima jednu uspješnu akciju i kada se zaplijeni velika količina od toga koliko je preventivnih programa i na koji način dovedeno. Na kraju svega treba reći jasno i glasno pokušao sam vidjeti što se tiče direktnih pitanja. Dakle, šest mjeseci prilagodbe, Pravilnik je gotov po mojim informacijama. Međutim, imamo pravnu praksu dati šest mjeseci prilagodbe da bi se sustav potpuno mogao prilagoditi novim obvezama koje mu ovim Zakonom stavljamo i potpuno razraditi, a do ulaska u Europsku uniju evo nakon završetka pregovora jasno je da imamo 1.7.2013. godine i zato smo dali još tih 30 dana jer će sigurno ministar zdravstva i socijalne skrbi u novom mandatu, dr. Darko Milinović moći u tom vremenu imati dovoljno vremena pripremiti i novi Pravilnik. Hvala lijepo. Zahvaljujem državnom tajniku. I ovu ćemo raspravu završiti ispravkom netočnoga navoda, poštovan zastupnica Ingrid Antičević Marinović. odnosno izmjena Zakona o kaznenom postupku kojim se osnovao Visoki kazneni sud da javnost o tome pojma nema dao podatke alarmantne o ovoj problematici o kojoj govorimo. Prema tome, nije točno što vi tvrdite a negirate ono što sam ja rekla u svojoj raspravi da je Hrvatska efikasna u suzbijanju onih koji unose drogu i to velike količine. Evo što vam govori Državno odvjetništvo. Da upravo za, odnosno za posjedovanje droge općinsko sudovanje prelazi 70 do 80%, a županijski sud gdje vi u kaznenom zakonodavstvu, dakle Vlada posebno inzistira u tome. Ono što je Šime rekao da se kod nas onaj koji je zasadio jednu biljku smatra proizvođačem i njemu sudi županijski sud i o tome imaju 50% svih optuženja i presuđenja za takvo jedno kazneno djelo kao da su zasadili plantaže. A kad ste uhvatili onoga koji je posadio plantažu? Nego za jednu biljku u Pitaru. U tome je problem i zbog toga smo neefikasni. To treba različito, jer je i različite društvene opasnosti. Nije isto jednu biljku i plantažu zasaditi, a vama je to izgleda sve isto. **Mimica, Evo ga zaključujem raspravu o ovom konačnom prijedlogu zakona i o njemu ćemo glasovati kad se za to steknu uvjeti.